poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.Članom 49. Zakona o Narodnoj skupštini predviđeno je da kvorum za rad Narodne skupštine postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja svih narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Hvala

180. narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici: Ivana Stamatović i Radomir Lazović.Saglasno Lazović.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, i, izuzetno, za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz određenog dnevnog reda.Uz

saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.Za sednicu Drugog vanrednog zasedanja određen je sledećiD n e v n i r e d1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024 godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada;2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada;3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju

i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 53021, koji je podnela Vlada;5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat ugradnje pametnih brojila u Srbiji) između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;6. Predlog zakona o potvrđivanju Odluke broj 1/2023 Zajedničkog komiteta Regionalne Konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, od 7. decembra 2023. godine, o izmenama i dopunama Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, koji je podnela Vlada;7. Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 2 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada.Kao narodni poslanik, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 1. i članova 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, podnela sam predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 7.Stavljam na glasanje ovaj

Selme Kučević na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izborima narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog ovog Odbora, konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Selmi Kučević, danom podnošenja ostavke.Shodno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Narodni

u skladu sa članom 88. i članom 27, a s obzirom na tragediju koja se dogodila u Srbiji, pozivam vas i predlažem da održimo minut ćutanja pre početka rada za tragično stradalu porodicu u u Kraljevu, petočlanu.Mislim da bi bio red da to uradimo, tako da vas pozivam da održimo minut ćutanja.Hvala. Hvala vam.Poštovani narodni poslaniče, samo jedna stvar, da ne bi bilo da je ovo politizacija, mogli ste samo ranije da mi kažete, da se dogovorimo. Ljudski bi bilo i bilo bi u redu, ali bez obzira na to, da, prihvatam

Poštovani građani Srbije, zbog važnosti dnevnog reda, predlažem da se na osnovu člana 97. Poslovnika, stav 3, dozvoli duplo vreme za raspravu, jer je rebalans budžeta veoma važna tačka dnevnog reda, a stav 3. Poslovnika kaže da predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe, pre otvaranja pretresa, ima pravo da predloži duže vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana. Mislim da je tema veoma važna i mislim da bi bilo jako dobro da imamo duplo vreme za raspravu o rebalansu budžeta. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vam na predlogu.Stavljam na glasanje

usvojen.Saglasno čl. 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres po tačkama od 1 do 7.Da

potvrđivanju, odnosno Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2024. godinu, kao i nekoliko ratifikacija o kojima ću kasnije govoriti, koje su za našu privredu i naš dalji ekonomski razvoj veoma važne.Pre nego što krenem na detalje oko rebalansa budžeta za ovu godinu, hoću da vas upoznam sa nekoliko podataka i sa stanjem, kako u globalnoj ekonomiji, tako i u našoj ekonomiji, s obzirom na to da ovaj rebalans budžeta proizilazi iz upravo stanja u kojem se naša privreda trenutno nalazi i definisan je i opredeljen ciljevima koje smo definisali i vezani su za &quot;Srbija 2027&quot;, dakle, za ostvarenje tog programa, po kojem ne samo da treba da uložimo dodatan novac u infrastrukturu po celoj našoj Srbiji, u 323 projekta, koji treba podignu kvalitet infrastrukture u našoj zemlji, već nam je to cilj koji treba da dovede do toga da nam prosečna zarada u Srbiji na kraju 2027. godine bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra i minimalna zarada 650 evra. Pa, da pođem jedan pokazatelj za drugim.Kada pogledate stopu rasta BDP za prvu za prvu polovinu ove godine, Srbija je ostvarila rast od 4,3%. Mi smo druga zemlja u Evropi po tom podatku i po tom rezultatu, odmah iza Malte. polako ali sigurno ulazimo u taj krug najbrže rastućih ekonomija kada je Evropa u pitanju.Ako pogledate, od 2018. godine pa do kraja 2023. godine, zašto 2018, zato što je to bila prva godina nakon fiskalne konsolidacije i teških reformi kroz koje smo morali da prođemo s obzirom na neodgovornost prethodne vlade, naša ekonomija je među top pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Osnovni cilj koji smo želeli, a to je da nam ekonomija ubrzano raste, da se ubrzano približavamo standardima

da vas podsetim, 2012. godine BDP, dakle, vrednost svega što se proizvede u našoj ekonomiji, bio je 33,4%, a do kraja godine očekujem stopu rasta od 3,7-3,8%, dakle, i dalje ćemo biti među top dve ili tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi. To je veoma, veoma važno, jer, što brže rastemo, što više rastemo, to nam je osnova i za podizanje plata, podizanje penzija, podizanje minimalne zarade i daljih investicija, i u poljoprivredu i u kulturu i u ekologiju i u zdravstvo i sve ono što je, na kraju krajeva, i deo ovog

nikada nismo imali veći broj zaposlenih na ovaj broj stanovnika nego danas - 2.360.000 ljudi u Srbiji radi, prima platu, plaća poreze, plaća doprinose. Stopa zaposlenosti u našoj zemlji u drugom kvartalu ove godine, poslednji podatak koji imamo, je 51,4%, što je najviša stopa ikada. S druge strane, stopa nezaposlenosti - 8,2%, najniža u istoriji. Poređenja radi, 2012. godine prethodna vlast nam je ostavila stopu nezaposlenosti od 25,9%, svaki četvrti građanin Srbije tada nije imao posao. Dakle, sada smo na 8,2% i idemo dalje. Upravo je cilj da dalje smanjujemo stopu nezaposlenosti, da otvaramo nova radna mesta, cilj koji se na neki način oslikava i u rebalansu budžeta koji je pred vama.Ono što mi je posebno drago, što nam ide naniže stopa nezaposlenosti među mladima. Godine 2012. bila je 52,3%, dakle, svaki drugi mlad čovek, mlada osoba u Srbiji bila je bez posla. Danas je taj podatak, poslednji podatak, drugi kvartal ove godine, 20,3%. I dalje je visoka, ali je velika razlika između 52,3 i 20,3. Upravo zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici, kvalitetnim investicijama, podizanjem infrastrukture, otvaranjem fabrika, mi ostvarujemo takve rezultate.Što se tiče stranih direktnih investicija, hoću da podelim sa vama poslednji podatak koji imamo, to je prva dekada septembra, 3,2 milijarde evra stranih direktnih investicija, za 12,1% više nego u istom periodu prošle godine, a podsetiću vas da je prošla godina bila rekordna, da je Srbija privukla 4,5 milijarde evra. Preko 60% svih stranih investicija koje dolaze u region zapadnog Balkana dolaze u našu Srbiju, što samo pokazuje o stepenu poverenja koji se izgradio kada je ulaganje u Srbiju u pitanju, što se pokazuje u kredibilitetu, konkurentnosti i atraktivnosti našeg tržišta.Da ne ulazim u ono što ćemo i o čemu ćemo razgovarati tokom rasprave, veoma je važno da smo devizni kurs sačuvali i da je devizni kurs stabilan. Već 12 godina unazad devizni kurs se ne menja, da ne ulazim u to da imamo rekordno visoke devizne rezerve, dakle, preko 28 milijardi evra, imamo 46 tona tona zlata u trezorima NBS, dakle, potpuno smo stabilni i potpuno smo sigurni kada je naša finansijska pozicija u pitanju.U ovom trenutku, i to je podatak od jutros, na računu Trezora imamo 695 milijardi dinara. Dakle, apsolutno smo likvidni. Srbija sve svoje obaveze isplaćuje u dinar i u dan i tu nema pogovora i nema greške.Uz sve globalne izazove od 2020. godine, korona, poremećaj u lancima snabdevanja, nakon toga konflikt u Ukrajini, energetska kriza, konflikt sada na Bliskom istoku, dakle, uprkos svemu tome, uprkos ogromnoj pomoći koju smo dali i našoj ekonomiji i našim građanima, mi smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. Nama je udeo javnog duga u BDP-u na današnji dan 49,8%, dakle, ispod nivoa Mastrihta, koji je 60%, a verovali ili ne, 89% je prosek Evrozone.Dakle, sačuvali smo makroekonomsku stabilnost. Imamo nikada veću stopu rasta, stabilnu stopu rasta našeg BDP-a, nikada veći broj ljudi koji rade i nikada nižu nezaposlenost. To su veoma važni pokazatelji, veoma važni podaci koje želim da zapamtite i koje želim da znate.Kada pogledamo indikatore koji su vezani za rast životnog standarda, da vas podsetim da smo pre samo par nedelja na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, zajedno sa predstavnicima i poslodavaca i sindikata, dogovorili da podignemo minimalnu zaradu od 1. januara naredne godine za 13,7%. 457 evra minimalnu zaradu od 1. januara naredne godine.Inače, povećanje ove godine u odnosu na proteklu je bilo 17,8%, dakle, dvocifrene stope rasta minimalne zarade, što je izuzetno važno i po prvi put u istoriji smo izjednačili izjednačili minimalnu zaradu sa minimalnom potrošačkom korpom. Naravno, to nam je veoma važno, jer porast minimalne zarade utiče i na rast prosečnih plata u našoj zemlji, a to nam je cilj, pogotovu što smo dali obećanje da ćemo do kraja 2027. godine imati prosečnu platu u Srbiji od 1.400 evra.S druge strane, ako pogledate prosečnu zaradu, poslednji podatak koji imamo iz juna meseca ove godine, 818 evra. Dakle do kraja godine, u decembru očekujemo da će prosečna zarada biti negde oko 920 evra, 922 evra. Dakle, potpuno smo u dinamici da do kraja naredne godine, kao što smo i obećali programom „Srbija 2025“, prosečna zarada bude u Srbiji iznad 1.000 evra, do kraja 2027. godine, kao što sam već nekoliko puta i pomenuo, apsolutno dolazimo do cilja od prosečne zarade od 1.400 evra. Samo da vidite kako se Srbija promenila, prosečna plata u Srbiji 2012. godini bila je samo 329 evra.Kada penzija u pitanju, dakle prosečna penzija ove godine je 390 evra. Idemo već od 1. decembra ove godine sa dodatnim povećanjem, shodno tzv. švajcarskoj formuli, dakle sa dodatnim povećanjem penzija u Srbiji od 10,9%. Upravo smo time ispunili molbu predsednika Vučića da se penzije mesec dana ranije povećaju, ne od 1. januara, nego od 1. decembra. Sa tim mi ćemo naredne godine imati prosečnu penziju već od 435 evra. Penzije ne samo da su sigurne, bezbedne, nego i rastu. Tu smo potpuno u dinamici da dođemo do 650 evra prosečne penzije na kraju 2027. godine.Ono što mi je posebno važno je da smo potpuno promenili trajektoriju rasta penzija. Dakle, umesto da iz budžeta izdvajamo sve više i više novca, kao što je bilo do 2012. godine, da se penzije isplaćuju, sada se izdvaja nikada manje, a upravo zahvaljujući rekordnom broju radnih mesta, porezima i doprinosima koji se uplaćuju u PIO fond, odakle PIO fond redovno isplaćuje uvećane penzije.Dakle, ovo je kratak uvod u našu makroekonomsku situaciju. Dakle, potpuno smo stabilni, s jedne strane, imamo jake, stabilne stope rasta, visoke stope rasta, hoćemo da nastavimo i da ubrzamo taj rast, i to je ključ ovog rebalansa koji je danas pred vama.Imamo za prvih osam meseci ove godine veće prihode nego što smo planirali, dakle za nekih 132,5 milijardi dinara. Hoćemo da te veće prihode raspodelimo tamo gde mislimo da je najpotrebnije i, s druge strane, dodajemo još neke dodatne investicije kako bismo ubrzali rast i razvoj naše ekonomije.Još jedan put napominjem, što više rastemo, što nam je veći BDP, a konačni cilj nam je 100 milijardi evra 2027. godine, to imamo više novca i za ulaganje u zdravstvo, i u škole, i povećanje plata, i povećanje penzija i na dobrom smo putu upravo zahvaljujući odgovornoj politici, pokazuje rezultat da smo druga najbrže rastuća ekonomija u prvoj polovini ove godine u Evropi.Dakle, u rebalansu budžeta koji je pred vama idemo sa dodatnim ulaganjima za poljoprivredu, negde je 18 milijardi dinara dodatnih ulaganja. Verovali ili ne, dakle sa refakcijama koje imamo iz budžeta, ukupan budžet za poljoprivredu na osnovu rebalansa, ako ga budete izglasali, biće 7,3% našeg budžeta. Nekada je bila misaona imenica da bude 5%, sada je 7,3%, to je negde 132 milijarde dinara. Nikada više nije bilo i to je veliki znak i veliki pokazatelj koliko brinemo o našoj poljoprivredi.Veliki novac, dodatni novac izdvajamo za socijalu, 25,6 milijardi dinara. Najveći deo toga, i o tome će ministarka Stamenkovski pričati, ide upravo za povećanje jednokratne naknade za prvorođeno, drugorođeno dete. Dakle, to su veoma važne stvari, obećanje koje smo dali, mere koje su usmerene na podizanje nataliteta u Srbiji. Dakle, imamo novca, izdvajamo novac i, kao što je predsednik Vučić i obećao, isplata će ići za svu decu koja su rođena od 1. januara ove godine i krećemo odmah nakon usvajanja ovog rebalansa.U ovom rebalansu imamo i skoro 30 milijardi, tačnije 28,7 milijardi dodatnog ulaganja za zdravstvo. Najveći deo toga ide za lečenje retkih bolesti, za lečenje dece u inostranstvu, dakle ono što pokazuje koliko brinemo o onima kojima je, za koje je, odnosno naša briga najpotrebnija. Dakle, upravo to i sprovodimo u delo.Imamo delo.Imamo više novca za prosvetu, nekih 12 milijardi dinara, za nauku dve milijarde dinara, za kulturu.Za našu vojsku takođe 48,6 milijardi dinara. Dakle, izdvojili smo novac i svi ste svesni da smo potpisali ugovor o nabavci 12 novih modernih modernih borbenih aviona „Rafal“ iz Francuske. Dakle, za prvu ratu izdvajamo novac za plaćanje tih aviona i za deo investicija koji je pak vezan za uvođenje redovnog vojnog roka koji treba da krene od naredne godine.Ono što mi je posebno važno što direktno doprinosi rastu našeg BDP-a, a to su kapitalne investicije, dodatnih 111 milijardi dinara u rebalansu budžeta, dodatnih, za kapitalne investicije. Ukupan budžet naš za kapitalne investicije time je 706 milijardi dinara, nikada veći nije bio, 7,9% našeg BDP-a. Dakle, stopa rasta od 4,3%, koja je izuzetno visoka, druga u Evropi u prvoj polovini ove godine. Nismo zadovoljni time, hoćemo još više da rastemo. Hoćemo još da idemo napred. Hoćemo da imamo još veći BDP u što kraćem vremenskom periodu. Upravo te kapitalne investicije su veoma važne.Pričaću o tome tokom razgovora sa vama i tokom diskusije, ne samo veliki projekti su ovde, auto-putevi koje gradimo, brze saobraćajnice, brze pruge, ovde je je ono što je veoma važno za lokalne zajednice, i škole, i vrtići, i opšte bolnice, i domovi zdravlja. Dakle, sve ono što menja kvalitet života građana Srbije i što treba da na neki način ispuni i taj cilj koji smo zacrtali, a to je da 323 projekta koja su u programu „Srbija 2027“ budu dovedena do kraja u naredne samo dve i po godine.Idemo sa nikada jačim investicijama, idemo sa nikada većim budžetom u poljoprivredu, u zdravstvo. Kada pogledate, recimo, ukupan budžet za zdravstvo, on sada već prelazi pet milijardi evra, dakle, kada saberete i investicije i sve ostalo što nam ide u zdravstvo.Pričaćemo i o tome šta se dešavalo preko vikenda s obzirom na veliki broj ljudi koji su imali i preglede na skenerima i veliki broj ljudi koji su imali ove preventivne preglede, takođe. Idemo maksimalno, kada smo već uložili tolike milijarde u zdravstvo, da kroz smanjenje lista čekanja građani stvarno vide efekat tih ulaganja. Ono što nam je osnovni cilj, cilj, da se vratim, kroz ovaj rebalans, a to je da nastavimo da rastemo kroz očuvanje makroekonomske stabilnosti, a to je za nas najvažniji cilj. Dakle, očekujem kvalitetnu raspravu, kao i uvek, ali očekujem i da građani Srbije, kao i vi, uvaženi narodni poslanici, prepoznate rezultate, jer rebalans je samo nastavak uspešne ekonomske politike koju sprovodimo još nakon reformi 2018. godine.Pred vama je, takođe, nekoliko ratifikacija: Predlog zakona o potvrđivanju predloga Aneksa dva Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske. Dodajemo još tri projekta koja su u tom Aneksu, koja su u tom međudržavnom sporazumu. Dakle, jačanje infrastrukture veštačke inteligencije, doprinos razvoju infrastrukture, odnosno ulaganje u fabriku za prečišćavanje otpadnih voda Veliko selo u Beogradu, što je najveća fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji koja treba uskoro da krene da se gradi, kao i za dalju modernizaciju energetskog sistema.Pred vama je, takođe, i Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima. To je tzv. PEM konvencija, što je za nas veoma važno i to je set pravila, za one koji ne znaju, koja definišu način definisanja porekla robe. Za nas je veoma važno za dalji razvoj, pogotovo naše automobilske industrije da ova PEM konvencija nam bude što prihvatljivija, da ima što manji broj ograničenja

Za one koji ne znaju, to je veoma važan strateški projekat za sve nas. U Srbiji imate negde oko 3,8 miliona brojila za struju. Mi ćemo kroz ovaj sporazum dodatnih 400 starih brojila zameniti novim, pametnim, čime ćemo dalje doprineti smanjenju gubitaka na elektromreži i to nam je veoma važan strateški cilj kada je stabilnost naše energetskog sistema u pitanju.Pred vama je i Predlog zakona o potvrđivanju zajma između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, a u vezi sistema daljinskog grejanja. Odnosi se na 10 lokalnih samouprava: Bečej, Bogatić, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Novi Pazar, Niš, Pančevo, Paraćin, Vrbas i Vršac.Dakle, u svim ovim lokalnim samoupravama umesto kotlarnica na ugalj idemo sa obnovljivim izvorima energije, koji upravo treba ne samo da doprinesu efikasnosti tog energetskog sistema već i boljoj ekološkoj slici u tim lokalnim samoupravama.Konačno, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre, doktore veterinarske medicine, magistre farmacije i babice u kontekstu Sporazuma o slobodnoj trgovini u okviru tzv. Otvorenog Balkana. To nam je veoma važno da se priznaju diplome, da se priznaju svi oni svi oni dokumenti koji će ubrzati rad tržišta rada u ovoj oblasti, jer ja očekujem, s obzirom na to da smo dominantna ekonomija u regionu, da smo apsolutno lideri, da će najveći broj ljudi, pogotovo mladih upravo svoju budućnost rešiti i naći u Srbiji lakše omogućimo dokumenta i prepoznavanje tih dokumenata to je bolja situacija za Srbiju.Ovo je bilo ukratko. Ostajemo na raspolaganju svima vama naravno, za detalje i raspravu oko detalja.Srbija je nikada jača, nikada stabilnija, uprkos ogromnim, ogromnim izazovima koji dolaze iz globalnog sveta, iz globalne ekonomije, ali se na pravi način već nosimo sa tim izazovima još od 2020. godine.Sa ovim rebalansom hoćemo da ubrzamo naš rast, hoćemo da napravimo osnovu za dalje povećanje plata i penzija i da ostvarimo taj cilj, dakle, 2027. godine, Ekspo u Srbiji i s druge strane 1.400 evra plata, 650 evra prosečna penzija i 650 evra minimalna zarada. Hvala puno.

Hvala.Da li još neko od predstavnika predlagača želi reč? (Ne.)Prelazimo onda na izvestioce nadležnih odbora. Da li oni žele reč?Veroljub Arsić ima

svega hteo bih da istaknem da u poslednjih nekoliko godina imamo jednu praksu koja, mogu da kažem, treba da služi kao primer kako se rukovodi javnim finansijama. Za vreme bivše vlasti mi smo imali mnogo rebalansa. Nijedan rebalans nije bio zato što su budžetski prihodi veći, nego što su planirani, već naprotiv, zato što su budžetski prihodi bili manji, a troškovi veći, što je došlo do toga da zateknemo državu kako smo zatekli 2012. godine.Naravno, bilo je tu i raznih rasprava po pitanju toga kako taj novac treba da se potroši. Neko je imao drugačije ideje, samo ne znam zašto mu je ta kreativnost nedostajala kada je vršio vlast u Republici Srbiji.Ono što je meni kao predsedniku Odbora za finansije, najviše zasmetalo, jeste što se neki rezultati koje ima ova Vlada dovode u pitanje.Pre svega hteo bih da kažem da ovaj rebalans predviđa 135 milijardi dinara više nego što je planirano, a prihodovano, da se na određen način kroz zakone o budžetu i druge zakone, vrati građanima Srbije.S

svega zbog bruto rasta BDP, koji je kao što ste čuli od ministra, drugi u Evropi, visokog izvoza koji ima naša privreda i koji sve više i više pokriva uvoz za normalno funkcionisanje privrede.Međutim, u tom delu smo opet došli do jednog sukoba mišljenja koji se često zloupotrebljava, tvrdeći da Republika Srbija, Vlada i Narodna banka Srbije veštački održavaju kurs dinara. Samo niko još mi nije dao nijedan jedini ekonomski opravdan dokaz da je to veštački, jer da je veštački objasnite mi onda kako raste pokrivenost uvoza izvozom. Znači, kada je valuta dobra, dobro ocenjena domaća, onda vam izvoz raste, što se i dešava.Objasnite mi rast deviznih rezervi sa 5,1 milijardu, koliko je bilo, neto pričam, neto ne bruto, koliko je bilo 2012. godine, danas je 21 milijarda, skoro 22 milijarde evra neto deviznih rezervi što u devizama, što u zlatnim rezervama. Kako to ako kurs nije dobar, rastu devizne i zlatne rezerve?Sva ova politika koju vodi Vlada, počev od reformi koje su sprovedene 2014. i 2015. godine, daje nam dokaz da se kvalitet života u Srbiji poboljšava, možda ne onom brzinom kojom bismo mi to voleli, ali dovoljnom brzinom da građani osete poboljšanje kvaliteta života, što nam opet daje za pravo da sve ono što je sprovodio u reformama tada premijer, a sada predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, što je nastavila Vlada Ane Brnabić dve, i sadašnja gospodina Vučevića, daju za pravo da smo potpuno sigurni da će oni ciljevi koji su postavljeni za 2027. godinu da se ostvare, a to je plata od 1.400 evra, penzije od 650 evra, minimalna zarada veća nego ikad.Zbog toga je Odbor na sednici koja je

Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, dragi građani Srbije, kada govorimo o tome da li će nam se deca rađati, mi pružamo odgovor na pitanje – da li ćemo imati budućnost kao nacija? Da li će nas biti u vremenu pred nama? Da li će sva ova zemlja i sve što smo na njoj nasledili i izgradili ostati našoj deci, našoj državi, našoj kulturi? Hoćemo li imati kome da sačuvamo ono što smo nasledili od predaka i da li ćemo u vremenu pred nama moći da pružimo odgovor na pitanje – biti ili ne biti?Svima je jako dobro poznato koliko smo kao nacija vodili borbi i bitaka u prethodnom veku, kolika je žrtva našeg naroda priložena za odbranu naše otadžbine, koliko je ljubavi i vere bilo potrebno da sačuvamo naša ognjišta, naše škole, nape hramove, jezik, pismo, ono ko smo i što smo.Da li su to oni pre nas i oni koji su danas među nama i sama radili da bi sve to sutra ostalo i postalo pusto, da bi to naselili oni koji su slučajno ovuda prošli u uzeli ono što smo vekovima čuvali? Zar da posle toliko bitaka koje smo vodili do smrti izgubimo onu najvažniju – bitku za život?I konačno glavno pitanje na ovu temu više nije šta ćemo ostaviti onima posle nas, nego hoćemo li imati uopšte kome da nešto ostavimo?To su pitanja koja sa pravom postavljamo suočeni sa demografskim izazovima i podacima koji nalažu da odmah započnemo borbu za demografsku obnovu naše nacije. Ideja o potrebi da se očuvaju porodične vrednosti sve više je prisutna u javnom prostoru. U čitavoj Evropi i svetu jačaju političke snage koje ovu potrebu očuvanja porodičnih vrednosti kandiduju kao suštinsku i kao prioritetnu.U

To je poručeno od strane šefa države u Njujorku.To je još jedna potvrda strateškog opredeljenja države da očuva tradicionalnu porodicu kao najsigurnije mesto za rađanje, vaspitanje i podizanje dece nasuprot pokušajima da se pod izgovorima nekakve vok kulture uspavaju tradicija i tradicionalne vrednosti i praktično izvrši eutanazija porodice, kakva oduvek postoji.Porodica, poštovani narodni poslanici, dragi građani Srbije, nije samo odbrana hrišćanske civilizacije. Porodica je ono što nas spaja, bez obzira na to kojoj naciji ili religiji pripadamo. Ona je univerzalna vrednost, ona je dužnost i zavet svih nas koji činimo srpsko društvo.

Ukoliko je ta praksa u određenim državama veoma prisutna ona to obično jeste u određenoj epohi, periodu, deo nekakvog trenda, ali stiče se utisak da kod nas u Srbiji to insistiranje na onome što nas razlikuje je karakteristika ne jedne epohe, nego čitave jedne istorije. Pred nama se danas postavlja pitanje – imamo li mi kondicije, imamo li mi prava, imamo li mi luksuza da dopustimo da naša istorija bude obeležena odsustvom konsenzusa oko najvažnijih vrednosti i najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja? Duboko verujem da je porodica tačka okupljanja za sve nas i moramo o tome suštinski i dubinski da razmislimo zato što ukoliko ne budemo prepoznali potrebu da o ovoj temi budemo jedinstveni, mi ne samo da rizikujemo da nam strada sadašnjost, već sasvim sigurno rizikujemo da izgubimo budućnost.Sada je vreme i sada je pravi trenutak da tu kulturu podela promenimo ili već za početak, barem ostavimo po strani, da pažnju usmerimo na suštinske vrednosti oko kojih možemo da se saberemo. I ne zato što smo tako odlučili mi iz vlasti ili zato što tako želite vi iz opozicije, već zato što nas na to upućuju demografski podaci koji ne lažu, koji nažalost ne lažu. Oni nisu proizvod niti našeg, niti vašeg političkog utiska, oni su rezultat činjenica koje mi više ne smemo da ignorišemo.Postoje, nema sumnje ideje koje su iznad svih političkih podela, iznad ideologija, iznad banalnih politikantskih stavova i nema sumnje da su to vrednosti koje se tiču opstanka i budućnosti našeg potomstva. Podizanje i vaspitanje dece bila je i ostala najsvetlija dužnost roditelja. Tačno je da smo kao država uradili mnogo toga u oblasti populacione politike.Tačno je da smo predvideli i pokrenuli značajne korake i mere za podsticaj povećanja nataliteta, ali je tačno da uvek možemo mnogo više i mnogo bolje. Ne samo da možemo, nego i hoćemo. Zato danas neću kazati da je ovo breme preveliko za jedan resor koji predstavljam, jer je veliko i za čitavo društvo. Zbog demografskih izazova, njihove razmere i opasnosti koja postoji, na ovu temu angažovane su najvažnije državne adrese, i predsednik Republike, i predsednik Vlade i Narodna skupština i lokalne samouprave. Zato smo svesni da je neophodno da saberemo sve naše kapacitete i da sakupimo svu našu snagu. Mi nemamo luksuz da kažemo da ne možemo, da nećemo, da nas ovaj problem nadilazi. To je imperativ koji mobiliše sve nas, sve institucije, celokupno društvo. Duboko verujem da svi građani Srbije na posredan ili neposredan način imaju svoju ulogu u započinjanju demografske obnove naše nacije.Budućnost počinje upravo u roditeljskom domu. To je jedino mesto u kome deca stiču svoje prve predstave, saznanja o etici, moralu, junaštvu, o dužnosti prema otadžbini, prema svojim bližnjima. Dom je mesto u kome se gradi ili zauvek gubi integritet, dom je mesto gde smo prvi put naučili da se odričemo ili da budemo samoživi, gde smo naučili da volimo ili da mrzimo, gde smo sticali ili pak gubili svest o samima sebi.Ovo su vrednosti koje definišu odgovornost roditeljstva, a mi kada izađemo na ulice možemo da vidimo u našim gradovima i selima da li smo, jesmo li i koliko uspeli kao društvo. Što se mene tiče kada izađem na ulice širom gradova i sela naše otadžbine, vidim zapravo koliko nas još posla čeka i koliko svi zajednički moramo da radimo. Niko ovaj teren ne može da iznese sam i zato ponavljam potrebu jedinstvenog delovanja po pitanju demografske obnove. Zato što ukoliko smo kao društvo ujedinjeni u značaju demografije i porodice, onda to znači da smo spremni da bez podela i bez sukoba makar po jednom tako važnom pitanju investiramo svoje znanje i svoju energiju u opstanak našeg naroda. Ovo je danas poziv koji je dan svima, a svako će se odazvati prema svojoj savesti i svesti.Inicijativa za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je u nadležnosti ministarstva kojim rukovodim i to je velika čast i za mene lično, ali i za tim ljudi u našem resoru koji je pripremao ove izmene. Zahvaljujem na podršci Vladi Republike Srbije i zahvaljujem na razumevanju i preduzimljivosti predsednika Republike Srbije kada su u pitanju ključne izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Dozvolite mi da u svega nekoliko minuta akcentujem ključne izmene i ključne tačke izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Počeću od onih možda se čini, manje važnih. Izmenama zakona smanjuje se obim dokumentacije neophodne za ostvarivanje prave na dečiji dodatak. Ovde govorim o dečijem, ne o roditeljskom dodatku. Konkretno, roditelji više neće imati zakonsku obavezu da pribave uverenje o katastarskim prihodima koje članovi porodice ostvaruju po osnovu poljoprivredne delatnosti.

građana.Izmenama zakona dovode se u isti položaj žene koje ostvaruju pravo na naknadu zarade i žene koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta u pogledu posmatranja osnovica koje su od uticaja na ostvarivanje prava, jer se više izmenama ne računaju osnovice koje su ostvarene pre otvaranja grudničkog bolovanja. Na ovaj način smo izjednačili položaj žene koje su u radnom odnosu sa ženama preduzetnicama koje samostalno obavljaju delatnost. Izmenama je predviđeno da se i u slučaju kada otac odsustvuje sa posla radi nege deteta, a majka je lice koje samostalno obavlja posmatraju osnovice pre rođenja deteta, odnosno ne računaju se osnovice pre trudničkog bolovanja. Time se naknada zarada i ostale naknade računaju na isti način u pogledu posmatranja osnovice. Izmenama je promenjena nadležnost predsednika Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta.U buduće navedene nadležnosti će umesto Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja obavljati Ministarstvo za brigu o porodici, demografiju i zahvaljujem ovom prilikom kolegi Staroviću što je prepoznao značaj da ova komisija bude u nadležnosti Ministarstva za brigu o porodici, jer se direktno tiče kvaliteta života porodice.Koristim priliku kada već o ovome govorim, da upoznam građane da država posredstvom ove komisije izdvaja značajna sredstva. Dakle, u pitanju je iznos do 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili izgradnju prve kuće mladim bračnim parovima sa decom, godinu dana najdalje od rođenja deteta.Mislim deteta.Mislim da je to podsticaj koji je u samom vrhu populacionih mera na svetskom nivou, jer ovako značajna sredstva zaista predstavljaju vetar u leđa i priliku mladim bračnim parovima da sviju svoje porodično gnezdo, da dobiju krov nad glavom, da imaju jednu sigurnost i izvesnost, a naročito želim da istaknem da je osim u izuzetnim slučajevima majka nosilac ovog prava kao stub porodice i kao čuvar porodičnih vrednosti.U slučaju da jedinica lokalne samouprave nije opredelila sredstva za finansiranje naknade troškova boravka u predškolskim ustanovama

naknadu troškova boravka u predškolskim ustanovama država će to nadoknaditi i isfinansirati posredstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.Sada želim da se na trenutak fokusiram na ono što je srž izmena Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom i molim vas sve da pažljivo saslušate ono što imam da kažem. Dakle, ključne izmene zakona verujem da će biti od koristi svim roditeljima, majkama i očevima u Srbiji.

dali podršku za ovo što danas kandidujem, roditeljski dodatak u Srbiji postaće ubedljivo najveći na Balkanu. Mislim da je to važan pokazatelj da država Srbija prepoznaje koliko je neophodno da prkosimo tzv. beloj kugi i koliko je važno da olakšamo roditeljima i da ekonomski osnažimo porodice.Predloženi iznosi koji će ostvariti sve majke čija su deca rođena od 1. januara 2024. godine za prvo dete iznosiće 500.000 dinara, za drugo dete čak 600.000 dinara, i tu imamo najveće povećanje zato što smo prepoznali da je najvažniji podsticaj za rođenje drugog deteta, na to su nam ukazali demografi, na to nam je ukazala struka i zato je najveće povećanje sa tri i po prosečne plate na šest i po prosečnih plata, upravo kada je u pitanju rođenje drugog deteta.Za treće dete, takođe smo povećali roditeljski dodatak, 2.280.000 dinara biće isplaćeno u 120 jednakih mesečnih rata. To pokazuje jedan kontinuitet u isplatama, osigurava porodicu, obezbeđuje konstantan priliv novca, a za neke čak i mogućnost da budu kreditno sposobni što takođe znači složićemo se, roditeljima. I, za četvrto dete iznos je 3.180.000 dinara.Takođe, želim da napomenem da smo uvećali i jednokratnu finansijsku pomoć na 135.000 dinara koja se isplaćuje za rođenje drugog i trećeg deteta. Uz roditeljski dodatak o kojem sam već govorila ostvaruje se pravo na paušal za kupovinu bebi opreme za sve majke podjednako u novom iznosu takođe neznatno uvećanom od 7.500 dinara.Poštovani dinara.Poštovani narodni poslanici, ja vas pozivam zaista iz srca, ne praveći danas bilo kakve političke razlike među nama, da svi jednodušno, jednoglasno podržimo povećanje roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće ili četvrto dete.Mislim da pred izazovima sa kojima se suočavamo nijedna reč koju danas upotrebimo neće biti preteška, neće biti pretenciozna, ali sasvim sigurno ni dovoljno zvučna da opiše problem sa kojim se suočavamo. I, mi naravno taj problem moramo da rešimo, strateški da postupamo i da li ćemo to potpuno rešiti time što ćemo povećavati roditeljski dodatak ili što ćemo davati subvencije za kupovinu prve nekretnine, time što ćemo ulagati u porodilišta, obdaništa, škole, time što ćemo graditi puteve, sportska i dečija odmarališta i igrališta. Nema sumnje da nećemo, to je važno, ali nije dovoljno, zato što novac nije osnovi motiv za rađanje dece. Vlada Republike Srbije je tu da olakša, da pomogne, da podstakne, da podrži, ali ovo je borba koju moramo zajednički da vodimo sa svim našim građanima.Želim da se obratim i onima koji su u javnom prostoru možda imali opaske da su ova izdvajanja prekomerna za jednu malu državu kao što je Srbija. Oni možda to čine zato što veruju da Srbija ima prečih zadataka i umesto odgovora ja ih pitam, a šta je preče od ideje majčinstva od očinstva od rađanja?Roditeljstvo je i nacionalna i državotvorna i etička i društvena vrlina, a svi jako dobro znamo da su roditelji danas više nego ikada rastrzani brojnim obavezama faktorima i finansijske i društvene nestabilnosti i da je na njima velika odgovornost da budu primer svojoj deci, a u današnje vreme, složićemo se da to nije lako. Zato je naša obaveza da ih više nego ikada osnažimo, ohrabrimo i podržimo.Konačno i za one koji smatraju da ova izdvajanja nisu primerena, da su velika, da naprosto nisu kompatibilna sa srpskim budžetom, želim da ukažem na to da i naš BDP i vitalnost srpske privrede u celini zavisi direktno od priraštaja. Ulaganje u pospešivanje priraštaja je neophodno. Neophodno je i zbog jačanja ekonomije, neophodno je zbog celokupnog integriteta države i našeg društva, a ne samo zbog brojnosti naroda. To je prava investicija, a ne nekakva pomoć iz budžeta niti bilo kakva bespovratna državna milostinja, zato što će se ova investicija u život i rađanje višestruko i mnogostruko vratiti. Zato što je to nacionalno odgovorna i mudra strateška investicija po meri naše otadžbine. Zato što ovo nije samo saosećanje i solidarnost, ovo je državni razlog. Mi imamo državni razlog da povećamo roditeljski dodatak. Mi imamo državni razlog da učinimo sve da nam se deca rađaju, jer državni razlog je sintagma koja najbolje opisuje narodni i nacionalni interes. Nema plodnije i sigurnije investicije od ulaganja u život i u rađanje, time mnogo više dobijamo nego što smo dali. Mi tako jačamo i snagu naše nacije. Mi tako obezbeđujemo izvesnost i budućnost naše države.Ovo što danas radimo, ovo u šta danas ulažemo, to je blago. To je temelj. To je vrednost nad svim vrednostima. To je suština svega onoga čemu stremimo. To se nalazi u srži i u esenciji svih naših pobeda koje priželjkujemo. Mi danas ovo što činimo, činimo za život naše zemlje i za život naše nacije. Od Subotice do Vranja, od Negotina do Loznice, od vojvođanskih ravnica do kosovsko-metohijskih kotlina, zato što je sa rađanjem sve moguće, a bez rađanja ne postoji ništa. Ta među zavisnost između pitanja da li ćemo imati budućnost i da li će nam se deca rađati je potpuno očigledna, jer deca su najrealniji most ka budućnosti.Porodica budućnosti.Porodica jeste u srži svih naših nacionalnih interesa i na kraju krajeva i našeg odnosa kao jedinki. Kada nas pitaju kome najviše verujemo, ocu, majci, bratu, sestri. Kada nas pitaju koga najviše volimo, sinove, kćeri, unučad. Sve to možemo da objedinimo kroz jednu reč, a to je porodica. Porodica je ta kojoj najviše verujemo. Porodica je ta koju najviše volimo. Porodica je nasleđe predaka, zaveštanje potomcima, to je ostvarenje nas samih, ako govorimo o sadašnjosti.Zato vas pozivam, poštovani narodni poslanici da podrškom ovom zakonu glasate upravo za porodicu, da glasate za život. Kada porodica dobija niko ne gubi. U 21 veku porodica je naš najvažniji nacionalni interes, a demografska obnova naš najznačajniji nacionalni zadatak. Porodica je jedina vrednost koja nema alternativu, sve drugo ima alternativu osim Srbije i osim porodice. Porodica je jedini put našeg kulturnog i duhovnog preporoda noseći one vrednosti koje su utkane u dušu srpskog naroda i svih građana koji žive na ovim prostorima.Šta god radili, moramo imati na umu da ćemo pobediti, bez obzira na sve izazove, samo ako nas ima i da ćemo pobediti samo ako nas bude, a da bi nas bilo moramo učiniti sve što je u našoj moći. Moramo se neprestano boriti da porodica bude i strateško opredeljenje i primarni nacionalni interes i da Vlada Republike Srbije i sve institucije i svaki pojedinac bude upravo podređen tom cilju, našoj borbi da u 21. veku živimo za svoju zemlju, da živimo za budućnost našeg naroda, da živimo za porodičnu Srbiju.Hvala vam na pažnji.Živela Srbija! Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Milica Nikolić.Izvolite. Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovane predsedniče Vlade, članovi Vlade, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, na Devetoj sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmatrali smo predloge zakona koji su danas na dnevnom redu i ocenili da su svi predloženi zakoni u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Zacrtali smo ciljeve planom „Skok u budućnost - Srbija 2027“ i može se reći da su ovo koraci zapravo koji nas vode do, između ostalog, prosečne plate od 1.400 evra i prosečne penzije od 650 evra.Dobrom i odgovornom politikom, dobrim i odgovornim rukovođenjem državom, javnim finansijama, mi imamo prihode veće nego što su zapravo bili i planirani za čak 133 milijarde milijarde dinara i mi zapravo sada raspoređujemo ovaj iznos na ono što je u ovom trenutku najznačajnije i to je svakako natalitet, ali naravno i zdravstvo i poljoprivreda i prosveta, ali, naravno, i sektor odbrane.Još na predstavljanju plana „Srbija 2027“ na početku godine, ako se sećate, predsednik Vučić je govorio da u toku ove godine mora doći do znatnog povećanja iznosa za roditeljski dodatak za novorođenu decu i da to zapravo jeste prioritet. Dakle, ono što je bila njegova ideja i ono što je on obećao građanima Srbije, mi u ovoj godini evo i realizujemo.Naravno, značajno su jako sredstva koja se izdvajaju za zdravstvo, za lečenje od retkih bolesti, naravno, za planiranje infrastrukturu, vraćanje obaveznog vojnog roka, za plate u prosveti, ali važan je i iznos koji se odvaja za kapitalne investicije.Nažalost, predstavnici opozicije na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo nisu podržali nijedan od ovih zakona. Nisu ništa od ovog navedenog podržali. Tačnije, nisu smatrali da su predloženi zakoni u skladu sa pozitivnim normama naše države, ali sam sigurna da će takva situacija biti i ovde i da ništa zapravo drugačije neće biti kada je glasanje u pitanju.Zašto je to tako? Pa, zato što ih, prosto, ne zanima ono od čega će građani Srbije živeti bolje, zato što ih, prosto, ne zanima ono od čega će naša država biti jača. Tako je bilo i dok su bili na vlasti, zanimalo ih je samo i isključivo ono od čega će oni živeti bolje i zanimalo ih je kako će 550 hiljada građana Srbije ostaviti na ulici, bez kore hleba.Danas ih nešto drugo zanima. Danas ih zanimaju politički poeni koji misle da pobede predsednika Vučića. Zanima ih svaka tragedija koju mogu zloupotrebiti kako bi stekli neki jeftin politički poen. Zanima ih kako da zabrane ono od čega je zapravo Srbija oduvek i živela, a to je rudarstvo, a imamo i onaj mučeni zakon koji su predložili,

velika i bruka i sramota. Iza njega su rad i rezultati, a sve dok se narod bude pitao sigurana sam da ga neće pobediti.Hvala. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je na svojoj sednici je podržao rebalans budžeta i preporučuje narodnim poslanicima da iz razloga poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, razdeo 24, ovoj rebalans podrže.Dame i gospodo narodni poslanici, kada sam se vratio u ovu Skupštinu 2012. godine, sredstva za podsticaja su ukupno iznosila u poljoprivredi 19 milijardi. Danas je agrarni budžet razdeo 24, zajedno sa akcizom, negde oko 132 milijarde. To je više od 1,1 milijardu evra. Suvi podsticaji za poljoprivredu su negde oko 115 milijardi ili negde oko milijardu evra.To je bio san nas poljoprivrednika, da doguramo do budžeta od milijardu i samo da vam kažem da je to šest puta više nego što je bilo 2012. godine, kada je kurs evra takođe bio oko 117 dinara za jedan evro.Upotrebu ovih sredstava Ministarstvo poljoprivrede je dogovorilo sa udruženjima poljoprivrednika u pregovorima i razgovorima koji su obavljeni u toku ove, a bogami i prethodne godine.Odbor je pored podržavanja ovog agrarnog budžeta, s obzirom da se piše Strategija za 2025. do 2034. godine, imao nekoliko preporuka.Preporuka preporuka.Preporuka u skladu sa ekspozeom premijera je, a premijer je rekao da 70% naše poljoprivrede je sirovina za stranu prerađivačku industriju, industriju, da cilj strategije u sledećoj godini, prvi veliki cilj bude obnova prehrambenog suvereniteta Republike Srbije i prehrambene sigurnosti njenog stanovništva.S

sa našim imputima, što je više moguće, odnosno da bude uvezana sa našom prerađivačkom industrijom, našim stočarstvom, s obzirom da u ovom trenutku koristimo impute koji su strana semena, u većini slučajeva preprati za zaštitu bilja, strana mehanizacija, a biljna proizvodnja je uvezana sa stranim stočarstvom i stranom prerađivačkom industrijom i to treba okrenuti u korist naše prerađivačke industrije.Ta biljna proizvodnja koja se obavlja od prilike bez stočarstva raubuje poljoprivredno zemljište bez stajskih đubriva. Teško je obnoviti kvalitet poljoprivrednog zemljišta, zbog toga što smo orijentisani na biljnu proizvodnju ugovori o slobodnoj trgovini ne daju odgovarajuće rezultate zato što na određeni način postajemo sve više uvoznici mesa i mleka i Odbor je smatrao da u Strategiji poljoprivrede u 2024. godini prvi cilj treba da bude ono što je u skladu sa ekspozeom predsednika Vlade, a to je obnova prehrambenog suvereniteta Republike Srbije i prehrambena sigurnost njenog stanovništva.Takođe,

s obzirom da sredstva u ruralnom razvoju u Evropi iznose 25%, a da kod nas to više nego upola manje, jer u ruralnom razvoju su sredstva za investicije, za nabavku novih grla kvalitetnih, za voćarstvo, za podizanje voćnjaka, za objekte.Takođe, objekte.Takođe, Odbor preporučuje da se određeni iznos u sledećem nekom budžetu odredi za sezonske intervencije da bi u teškim uslovima, odnosno kada cene na tržištu budu daleko manje, pomoću sezonskih intervencija, recimo, u proizvodnji voća, proizvodnje mleka, da u situacijama kada to na mesec, dva dana pada, da se tim sredstvima interveniše i da se tako čuva dohodovna sigurnost poljoprivrednih gazdinstava.U svakom slučaju, Odbor preporučuje da se izdašni podsticaji izdvajaju za svaki hektar koji je prekriven uslovnim grlima, pokriven voćnjakom i povrćem i da tako naša

da s obzirom da je agrarni budžet više nego izdašan, da ovog puta, bez obzira na stranačke razlike, podržite budžet iz razloga što je on u agrarnom delu 24 daleko veći, šest puta veći nego što je bio 2012. godine. Hvala vam. Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Hadži Milorad Stošić.Izvolite. **Hadži Milorad Stošić** Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, uvaženi članovi Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, imajući u vidu da ovaj Ppredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom nosi posebnu težinu. Čuli smo izlaganje ministarke, koje je bilo sveobuhvatno i detaljno. Ovaj zakon je na 3. sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmatran i Odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je podnela Vlada, u celini.Predlog celini.Predlog zakona je bitan za svako dete, svakog roditelja, porodicu i naše društvo u celini. To je naš ulog za budućnost, naše nasleđe, podrška za našu decu.Republika Srbija je uvek težila da dodatno poboljša materijalni položaj porodica sa decom, da dodatno unapredi prava i dužnosti roditelja da podižu i vaspitavaju decu, kao i da naša deca imaju još bolje uslove života koji bi im omogućili pravilan razvoj, a sve u cilju da se podrži dobrobit porodice deteta i budućih generacija.Zato su pred nama zakonske odredbe koje predstavljaju deo ukupne društvene brige o deci i doprinose poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, daju poseban podsticaj za rađanje dece i pružaju podršku materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i decom sa invaliditetom, kao i deci bez roditelja staranja. Ovim naša država pokazuje spremnost i opredeljenost u oblasti populacione politike, ne zanemarujući pri tome i demografske potrebe.Predložena zakonska rešenja prvenstveno imaju za cilj da značajnim uvećanjem iznosa roditeljskog dodatka, posebno za prvo i drugo dete, poboljšaju se materijalni uslovi za porodice i smanji se time pritisak na porodicu u delu obezbeđivanja sredstava za rađanje i podizanje dece. Takođe, povećanjem iznosa roditeljskog dodatka i načina isplate za drugo, a posebno za treće i četvrto dete, država preuzima na sebe deo troškova rađanja, izdržavanja i školovanja dece u periodu i do 10 godina nakon rođenja deteta.Ide se u dobrom pravcu da se izjednači materijalni položaj preduzetnica i drugih radno angažovanih porodilja osnovu fleksibilnosti oblika rada sa zaposlenim ženama kod poslodavaca.Naime, način utvrđivanja visine ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta ne treba da se razlikuje od načina utvrđivanja visine naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta u pogledu perioda u kome se posmatraju osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno

kroz implementaciju mera finansijske podrške porodicama, uključujući povećanja roditeljskog dodatka i paušala za opremu. Ovim merama se podstiče rađanje, smanjuje se ekonomski teret roditeljima i unapređuje demografska slika naše zemlje kroz dugoročne stimulacije nataliteta.Verujem da će donošenje ovog zakona biti od izuzetnog značaja, jer između ostalog, odražava čvrsto opredeljenje države da rađanje dece ne bi smelo da pogoršava ekonomski i društveni položaj porodice sa decom, već da država time preuzima na sebe deo troškova rađanja dece i njihovog izdržavanja i školovanja, sa posebnim osvrtom da se podstakne rađanje prvog i drugog deteta, jer obično se i kaže ako nema prvog, teško da će biti i drugog i trećeg.Pozivam narodne poslanike da u danu za glasanje podrže donošenje ovog zakona i pokažu da je danas podrška porodicama sa decom ponovo na mestu koje mu pripada, u vrhu prioriteta ove Vlade, Narodne skupštine i predsednika Republike. Zato upućujem apel svim kolegama narodnim poslanicima da u danu za glasanje glasamo za ovaj zakon. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala.Da li sada predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovanović.

zakona.Slušajte me sad dobro, gospođo Đurđević Stamenkovski, citiram vas. datum je 18. mart 2023. godine, miting ispred Hrama Svetog Save. Evo šta ste vi izjavili pred hiljadama ljudi: „Ne damo Srbiju, ne damo vam Trepču za Rio Tinto, ni oltare za „Beograd na vodi“, ni Gračanicu za fabriku „Mercedesa“. Mi ne prodajemo Srbiju za lažna obećanja vaših gazda iz Brisala.“ Nije se tu zaustavila. Kaže - od obećanja neće odustati i od svoje borbe. „Hoću da kažem, predugo je ovaj narod lagan. Došli smo da vas pozovemo na žilavost, na junaštvo i na dugu borbu. Vi ste čuvari kosovskog zaveta. Ova straža će biti budna. Aleksandre Vučiću, 24 sata kada budeš bio u Briselu i Ohridu, kad budeš bio u Vašingtonu, ovde se srpski narod pita“. Govorila je gospođa Đurđević Stamenkovski.Vama se obraćam, gospođo Stamenkovski. Znate li šta ste vi?

da vam kažem.Po Poslovniku, narodni poslaniče, dakle, član 107. ne možete da se obraćate direktno nikome drugom osim meni.Što meni.Što se tiče člana 106, molim vas da se vratite na dnevni red. Uvek vam u principu dajemo o čemu god želite da govorite, mi vam damo da govorite, ali hajde ovaj put zaista, važne su teme na dnevnom redu, držite se dnevnog reda i obraćajte se meni.

i zakona svih mogućih u ovoj zemlji, počev od Ustava. Vi to negujete kao jevanđelje svaki dan.Nemojte me prekidati, ja vas molim. Ja nisam došao ovde da vas slušam, nego da govorim.Sad ću da vam kažem nešto u vezi vašeg budžeta. Prethodno ću da se obratim gospodinu koji se koji se juče nama svima obratio iz Njujorka, to je predsednik ove države, koji sebe predstavlja kao izvesnog Pantu. Čovek je rekao juče da će da dođe u ovu Skupštinu i da će da razbuca opoziciju kao Panta pitu. E, pa ja tom Panti sad poručujem da dođe ovde u Skupštinu, pa da uradi ono što najbolje zna, a to je razbucavanje svega kao pitu, počev od ove države koju je razbucao kao pitu, počev od Kosova i Metohije, koje je razbucao kao pitu, zajedno sa institucijama ove zemlje koje je razbucao kao pitu, nek dođe da nas razbuca kao pitu, jedva čekam da nastavi tako kao što je i počeo.Znači, on je sve što je rekao slagao. Na redu su Gornje Nedeljice, za koje je takođe namenjena sudbina te pite koju će da razbuca. Slobodno dođi, Panto, ovde, pa da se pogledamo u oči, da vidimo koga si ti to lagao 12 godina, počev od Srba na Kosovu, gospođo Đurđević Stamenkovski, koje ste ostavili na cedilu.Ja sam vas na prošlom Kolegijumu, gospođo Brnabić pitao zašto bežite od sednice na kojoj će se raspravljati o tome šta se trenutno dešava na Kosovu i Metohiji. Vi ste rekli – pa, čekamo opoziciju da skupi potpise. Pa, što vi čekate opoziciju? Što vi ne skupite sami potpise? Vi ste ovde suverena većina. Što bežite od onoga što se dešava na Kosovu i Metohiji. Dvanaest godina ste lagali ljude i sad ste ih ostavili na cedilu. To oni nisu zaslužili. To je vaša politika. To je sudbina i ljudi iz Gornjih Nedeljica, nestanak, kao što piše u projektu Jadar.Sad da se vratim na temu dnevnog reda, da me više ne bi prozivali. Jedna od glavnih stavki u ovom budžetu, pored rafala, što ukupno čini 52% ovog budžeta, jeste EKSPO. Da li je tu gospodin Siniša Mali? Da li ste tu, gospodine Mali, nešto vas ne vidim?

Ovako, 52% ovog budžeta čine izdvajanja za čuvene francuske „Rafale“ i za nešto što vi nazivate EKSPO. Prvu informaciju koju smo dobili pre par meseci od predsednika države, a na pitanje koliko košta taj EKSPO, kaže, taj EKSPO košta 12 milijardi, onda ne prođe ni 24 sata ispade da EKSPO košta 17 milijardi. Hajte se vi lepo dogovorite koliko košta taj vaš EKSPO. Frljate se milijardama, ne znate šta ćete s parama dok narod nema šta da jede, a kome ovaj vaš Mona nudi dva jaja dnevno za obrok. Sram vas bilo.Još

U Milanu EKSPO je koštao 13 milijardi evra, u Šangaju 4,2 milijarde evra, u Dubaiu 7 milijardi evra. Znači Dubai, Milano i Šangaj plaćaju na deseti milijardi evra taj EKSPO jeftinije nego mi, ali kada vi nešto naručujete, nabavljate, plaćate od naših para, to košta ne zna se koliko.Recite sada vi malo nama, malo nama, kada pričamo o budžetima, koliki su naši budžeti lični. Ja ću početi od svog. Moj budžet od plate koju primam je smanjen za 80%, gospođo Brnabić,

ja predlažem i vama narodni poslanici, pošto nisam jedini kažnjen ovde, kome ste oduzeli od plate, evo ja se prvi prijavljujem da slobodno kada god vam padne napamet oduzmite nam od plate, da mi napravimo jedan fond za ovu sirotu, siromašnu ženu sa Dedinja, prodavačicu litijuma. Trebaće joj da greje bazen, idu idu hladni dani, trebaće da se greje bazen, da se plaća struja za bazen u Jovankinoj vili, gospođo Brnabić, koja više nije državna, nego ste je platili i sada ste privatni vlasnik te vile. Ja vas pitam - odakle vam pare za tu vilu? Od kojih to para vi plaćate, kupujete vilu i koliko to košta?Isto pitam vas koliko ste vi teški, koliki su vaši lični budžeti? Pričate ovde, prodajete nam dva jaja dnevno. Kako vas nije sramota. Nudite narodu dva jaja dnevno i parizer, a vi se baškarite po Dedinju, ne znate šta ćete s parama.I

Ovaj čovek se zove Valter Pejn. Znate ko je bio Valter Pejn? On je bio lični računovođa Al Kaponeu. Al Kapone Al Kapone nije otišao na robiju zbog teških krivičnih dela, nego zato što je imao računovođu. Poručujem ovom Panti koji hoće da nas rasturi ko pitu, da dobro povede računa ko mu vodi finansije, jer kako je krenuo završiće kao Al Kapone. Hvala.Još jedna stvar, da ne zaboravim, kopanja litijuma u Gornjim Nedeljicama nikada neće biti. Kao i uvek impresivno. Čim naučite Poslovnik i naučite kako da se ponašate u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da čuvate dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije, ja ću prestati da vam izričem opomene. Dok se ponašate kao što se ponašate, ne čuvate dostojanstvo ovog doma, kršite Poslovnik Narodne skupštine, vi ćete morati u skladu sa Poslovnikom da plaćate novac za te opomene, tako da smo se dogovorili. Opet, sa druge strane, to ide u dobrotvorne svrhe, pa eto i neke vajde od vašeg bivstvovanja u ovoj Narodnoj skupštini.Izvolite, Milenko Jovanov. Ja ću se, poštovana predsednice Skupštine, uzdržati da komentarišem ovaj izliv mazohizma izrečene u rečenici – razbijaju nas kao pitu, nas kao pitu, razbucaj me kao pitu ili šta je već poručio, to valjda on zna šta time hoće i šta time želi da kaže. Prosto, nije moja šolja čaja, što bi rekli. Ne znam šta je pesnik time hteo da kaže, ali verovatno on zna.Što zna.Što se tiče ostatka izlaganja, sve smo više-manje čuli već 200 puta do sada, ovo je 201 put i, evo, već dve godine jedno te isto slušamo. Iskreno rečeno, bilo bi iluzorno očekivati od ljudi koji nisu u stanju da sastave dnevni red od dve tačke imaju ozbiljniju analizu predloga rebalansa budžeta. Dakle, samo zbog građana, da znaju, trebalo je da predlože dnevni red sa dve tačke. Jedna je trebala da bude onaj zakon koji su predložili, a druga je trebala da bude neka komisija koju žele da formiraju. njih se potpisalo iza predloga i za 10 dna su shvatili da su pola dnevnog reda izgubili. Dakle, osamdeset ljudi je potpisalo predlog, to su sve lideri opozicije, nije to bilo ko, ovo je cvet, ovo je so soli opozicije, i niko nije primetio od tih 80 ljudi da im fali pola dnevnog reda i sad vi očekujete od nekoga ko nije u stanju da sastavi dnevni red od dve tačke da uradi analizu budžeta. Bilo bi previše, bilo bi nemoguće što reče nedavno predsednica Skupštine na sastanku koji smo imali – nekada je ona priča da neko nije u stanju dve nacrtane krave da čuva bila anegdota, bila tako neka metafora, ali ovo sada je bukvalna situacija. Dakle, imamo bukvalnu situaciju da imamo ljude koji nisu u stanju da sastave dnevni red od dve tačke, jednu zaborave, 80 njih to potpiše i niko ne primeti grešku i tek za 10 dana se počešu po glavi i kažu – fali nam pola.Tu nam pola.Tu očekivati bilo kakvu ozbiljnu diskusiju je nemoguće. U svakom slučaju, videli ste i sami kako to izgleda.Što se litijuma tiče, čekamo šta će struka da kaže, a onda ćemo se o tome odrediti. Dok struka ne bude rekla, mi stav čekamo čekamo strpljivo da formiramo i da jasno kažemo građanima da li je moguće ili nije moguće, a svakako struka nije čovek koji je maločas govorio. Hvala. Hvala vam.Poštovani poslaniče Jovanov, da vas ispravim, nije 80, 86 ih je potpisalo, tako da je značajno više.Reč ima ministar Milica Đurđević Stamenkovski.Izvolite.

izlaganja u kojima predmet kritike nije zakon koji danas branim, već isključivo fascinacija nekim mojim izlaganjima. Vidim da su moji govori bili vrlo inspirativni za vas, ali mi je jako žao što današnje izlaganje nije bilo dovoljno inspirativno, jer smatram da bi bilo daleko korisnije da smo prodiskutovali o ovim temama koje se tiču porodice, roditelja, očeva i majki.Ono što vas je svakako najviše uzbudilo, mnogo više od povećanja roditeljskog dodatka je smanjivanje vaše plate i više ste vremena posvetili vašoj plati, nego onome što će biti na opštu korist svim porodicama u Srbiji.Ja bih želela odmah na početku, pošto pretpostavljam da će i od strane nekih drugih narodnih poslanika

kritike i napada i propagande nikada se nisam plašila. Nije prošlo dugo vremena od kada sam sedela u ovoj klupi preko puta, bila šef poslaničke grupe Srpske stranke Zavetnici, na svaki trenutak boravka u plenumu sam ponosna, svakoga u ovoj sali mogu da pogledam u oči, nikada nikoga nisam lično uvredila, razmenjivala sam udarce, bila žestoka u kritikama, još žešća nego što ste citirali u malopređašnjem vašem nastupu, sa predsednikom Republike uvek diskutovala o državi i o državnim i nacionalnim interesima.I kada smo se takmičili i kada smo polemisali, isključivo smo debatovali o tome ko više voli Srbiju, kome je više stalo do Srbije. Ja nikada nisam bila deo one opozicije koja napada srpske olimpijce zato što su došli da sa svojim narodom proslave uz &quot;Veseli se srpski rode&quot; na balkonu svoje uspehe. Ja nikada nisam tvrdila da oni nisu podobni zato što nemaju moje političke stavove i nikada nisam kritikovala uspehe naše zemlje, već sam im se radovala. I poslanička grupa koju sam predvodila je uvek podigla ruku da glasa za sve što je bilo dobro za našu zemlju i za našu državu.Uopšte državu.Uopšte ne želim da se distanciram od svog opozicionog staža, on mi je doneo kvalitet, zato što sam mogla sa obe strane da pogledam političku situaciju, zato što znam koliko mi je danas teže nego što mi je bilo tada kada sam prekoputa, zato što danas imam odgovornost, zato što mi je bilo mnogo lakše da kritikujem, čak i kada je ta kritika bila opravdana, uvek je lakše to činiti. Najlakše je Najlakše je kada nemate odgovornost da nešto kažete šta biste vi bolje.Danas kada se nalazim na čelu Ministarstva koje u svom nazivu nosi reč znam koliko je važno da brinem o svakoj porodici. Trudim se da i kroz današnju diskusiju ni jednog trenutka ne prekoračim svoje nadležnosti i dostojanstvo koje treba da ima svaki ministar i svaki član Vlade Republike Srbije, jer ne želim da vam kažem šta mislim o tome na koji način nastupate danas kao narodni poslanik koga je narod poslao u Skupštinu da govori o narodnim interesima, a niste jedno slovo potrošili da kažete šta nije dobro u ovom zakonu koji sam danas odbranila. A znate zašto niste? Zato što nemate šta da kažete, zato što ne postoji argumentacija, zato što jedino možete danas da učinite jeste kritika radi kritike.Ja čvrsto stojim iza svake svoje reči izrečene o Kosovu i Metohiji. Za mene i za Vladu Republike Srbije kosovski savet je istorijska i duhovna vertikala srpskog naroda.

Kosovo je bilo i biće zauvek deo Republike Srbije i nikada Vlada srpskog jedinstva i konsolidacije i kontinuiteta neće priznati lažnu samoproklamovanu tvorevinu i to je danas poruka i predsednika Srbije u Njujorku i to je rezultat narodnog i nacionalnog jedinstva i to je poruka koju ću uvek slediti i koju sam uvek sledila.Da li su postojale razlike? Postojale su i postoje i one nisu sporne. One postoje i u porodici, a kamoli u političkim strukturama. Ali, ono oko čega smo svi danas saglasni, usudiću se da to kažem u ime svih prisutnih, nikada Srbija neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo, nikada neće dozvoliti rastakanje suvereniteta naše zemlje. Za nas je srpski suverenitet nedeljiv i ne samo zato što to piše u Ustavu Republike Srbije, nego zato što je to tako, zato što je to istorijska činjenica, zato što je to rezultat naše nacionalno odgovorne politike i zato što je ova Vlada slobodna i samostalna i suverena da ponovi to na bilo kojoj tački sveta, i na istoku i na zapadu, da će očuvati svoju teritorijalnu celovitost.Vama predlažem da budete malo kreativniji i da pokušate barem da, ukoliko nemate neku kritiku na račun zakona koji sam danas obrazlagala, da barem pokušate da budete dovoljno pošteni i da kažete - da, ovaj zakon je dobar. Jer, gledajte, možete vi danas da ne glasate za ovo zbog političke ostrašćenosti, ali, verujte mi, istorija će to zapamtiti. Istorija će zapamtiti da niste bili spremni da pobedite svoje političke pobude i najniže strasti i da podržite nešto što je dobro za očeve i majke, a ovo je dobro za sve porodice. Jer, ponavljam, kada porodica dobija, niko ne gubi, ni vlast, ni opozicija, ni građani, ni društvo, ni budućnost, ni sadašnjost. Ako to niste prepoznali, bojim se da niste dorasli mestu na kome se nalazite. Hvala.

Brnabić, ne verujem da ste to uradili namerno, mislim da ste nehotično to uradili, malo pre, kada ste se obratili narodnom poslaniku Aleksandru Jovanoviću. Kazali ste da on "bivstvuje" u Narodnoj skupštini.Ne bih da otvaram ontološku raspravu o biću i bivstvujućem. Ja znam da vi to znate, kao i o fundamentalnim karakteristikama jednog bića, ali može da uđe u veoma negativnu konotaciju.Mi smo ipak ovde izabrani ne da bivstvujemo, nego smo birani da ovde zastupamo građane Srbije. Čisto da ne ulazimo u neke filozofske i filološke odrednice. Znam da to znate i da vam je to bio sigurno lapsus, da nije bilo namerno, ali čisto da imamo neku odrednicu prema tom ontološkom značenju bića i bivstvovanja. Zahvaljujem se.

Hvala puno.Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, samo dve stvari na koje želim da vam ukažem, a na osnovu izlaganja koja ste malo pre imali priliku da čujete.Dakle, neće EKSPO u Srbiji koštati 17 milijardi evra. To je kad neko ne čita dokumenta, kad ne prati šta se dešava. Mi smo pred građane Srbije izašli sa programom &quot;Srbija 2027&quot;, sa programom koji podrazumeva 323 projekta u celoj Srbiji - infrastruktura, auto-putevi, saobraćajnice, brze pruge, škole, bolnice, energetika, poljoprivreda, kultura. Sve to je &quot;Srbija 2027&quot;. imamo dovoljno novca. Deo tih projekata je naravno i u ovom rebalansu koji je danas pred vama.Dakle, hoćemo da nam Srbija potpuno drugačije izgleda 2027. godine. Dakle, da dočekamo tri miliona ljudi koji će posetiti našu zemlju, ali i da iskoristimo ovu istorijsku priliku da ulažemo što više u infrastrukturu, da otvaramo nove fabrike i da dođemo do tog cilja od 1.400 evra prosečne zarade, 650 evra penzije i 650 evra minimalna zarada.Dakle, da ne brkate, ljudi,

miliona evra, pri čemu kada govorim o tim ulaganjima tu podrazumevam recimo i izgradnju brze pruge od Zemun polja do EKSPA, odnosno nacionalnog stadiona. Nakon toga ta pruga ide i do i do Obrenovca.Dakle, sa te strane veliki broj ulaganja u kanalizacionu mrežu, vodovodnu mrežu, u trafostanice, energetski sistem celog tog dela Beograda kako bismo ga digli u smislu infrastrukture i kvaliteta infrastrukture i onda ono što se već dešava, otvorili dalje privatnim investitorima da grade i rade.Tako, dragi prijatelji, podižete i dajete šansu za podizanje dalje BDP kroz aktivaciju vaše građevinske industrije.Da vas podsetim, mi ćemo tamo izgraditi jedan tematski park, izgradićemo i 1.500 stanova i novi centar za vodene sportove. To će sve ne samo da direktno utiče na rast našeg BDP, nego utiče i na zapošljavanje građevinske industrije i na sve ove ciljeve koje smo definisali, a to je da i dalje budemo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.Dakle, EKSPO je istorijski naša najveća šansa da se predstavimo u svetu 2027. godine i da iskoristimo ceo ovaj period koji je pred nama za dalje unapređenje i odnosa i kada je i privreda u pitanju i politika i sve ostalo što čini jednu uspešnu zemlju.Još jedna stvar na kraju, razmišljao sam da li da pomenem, čuli ste da je 52%

ukupna izdvajanja za &quot;Rafale&quot; su 48,6 milijardi dinara, ukupna izdvajanja za EKSPO u ovom rebalansu 20,4 milijarde. To je ukupno 69 milijardi dinara. Ukupni prihodi budžeta koji je pred vama su 2.173,3 milijardi dinara. Kada uzmete te dve cifre i stavite u proporciju dolazite da su ulaganja u &quot;Rafale&quot; i 3,1%, a ne 52%. Ali, nije važno. Neko očigledno te brojke tek tako izbacuje kako bi bio interesantan za neki svoj Tiktok ili &quot;Ril&quot; na Instagramu.Ono što je veoma važno za građane Srbije – ulažemo nikada više u kapitalne investicije. U ovom rebalansu budžeta imate 111 milijardi dinara dodatnih upravo u ono što treba da podigne kvalitet života građana Srbije, a zadržavamo i održavamo makroekonomsku stabilnost, što je veoma važno.Hvala puno.

izneto. Vi se pokušali u nekoliko minuta da otvorite sve teme koje pre svega vidite kao medijski atraktivne teme, da budete oštri, zajedljivi i da navodno pokažete odsustvo bilo kakvog straha, kako vi to najčešće definišete, da nam saspete to što mislite da nam saspete u lice, ali bilo bi bolje da ste se skoncentrisali i preciznije, detaljnije izlagali sve ove teme o kojima ste pričali. prosto ste preleteli od litijuma, KiM, EKSPA, „Rafala“, plata i ne znam čega bez i jedne činjenice ili momenta koji bi trebalo da potkrepi ono što ste hteli da navedete.Što se tiče EKSPA, mislim da je potpredsednik Vlade, ministar finansija, precizno govorio. Morate da razlikujete šta je EKSPO kao manifestacija, a šta je ceo projekat „Razvoj Srbije 2027“ u okviru kojeg je i EKSPO i zato imate očigledno nerazumevanje šta podrazumeva ceo taj finansijski pakete rasta i razvoja Srbije i rasta BDP-a Srbije i svakako jednog rebrendiranja Srbije u međunarodnim okolnostima ili međunarodnoj zajednici, daleko bolje pozicioniranje Srbije i privlačenje novih investicija u Srbiju.Pod dva – nisam razumeo da li ste vi to protiv kupovine „Rafala“ ili jeste za kupovinu „Rafala“. Ja mislim da je to dobra akvizicija za Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane, a da je dobra i geopolitička odluka Srbije da vodeći računa o svim stvarima koje nam se dešavaju i koje nas okružuju idemo u pravcu kupovine ovih borbenih aviona o kojima smo pričali.Dotakli smo se KiM. To mi je posebno interesantno.

o toj temi, a ovako, da vi pretrčite o KiM…Da vas podsetim, dobacivali ste mi kad sam dobar deo ekspozea imao baš o pitanju KiM i vikali da je to dosadno. Da je to dosadno, da to preskočim. To može da se nađe u stenogramima, u zapisnicima, video prenosima te skupštine, odnosno video zapisima. Tad ste vikali da je to dosadno, sad vi nama spominjete malo Kosovo, malo litijum, malo „Rafali“, malo EKSPO.Da završim, oko vaše plate – i vi i vaše kolege iz poslaničkog kluba znate da ne živite vi od te plate, a živite od budžetskih prihoda iz Republike Srbije.Hvala vam lepo.

vas pomenuo i ono što je predsednik Vlade pričao bi moglo da se odnosi na većinu narodnih poslanika opozicije, tako da bih po replici morala jednom po jednom sada da dajem reč.Poslovnik je po tome sasvim jasan i izričit.Još jednom vas molim, pročitajte Poslovnik. Nije dugačak, prilično je zanimljiv, pomoći će vam u radu.Reč ima narodni poslanik Života Starčević.Izvolite. Poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovani predsedniče Vlade Republike Srbije, uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa JS podržaće predloženi rebalans budžeta, kao i zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kao i zakone o potvrđivanju sporazuma koji su na današnjem dnevnom redu.Kao što znate JS od svog osnivanja nije menjala svoj slogan koji glasi – domaćinski. Domaćinski znači voditi porodicu, grad, državu na način da ta zajednica ekonomski napreduje, da je zdrava, složna, na način gde vodi se računa o svakom pojedincu, ali i o zajednici u celini, na način da se jača ugled te zajednice u širim okvirima.Država Srbija, predsednik Aleksandar Vučić, ali i manji koalicioni partneri, Ivica Dačić, Dragan Marković Palma, i svi državno odgovorni i nacionalno osvešćeni političari zadnjih 20 godina vode Srbiju na domaćinski način. Znalo je i da se zategne kada je bilo potrebno da se zategne kaiš. Setite se perioda finansijske konsolidacije države, jer je država ostavljena sa praznom kasom. Znalo Znalo se da se zapne i pametno upravlja kriznim situacijama, setite se poplava 2014. godine i pandemije Kovida 19 2020. godine. Znalo se da se pomogne penzionerima, mladima, privatnim preduzetnicima kada to treba, bilo jednokratnim pomoćima, bilo sistemskim rešenjima i poboljšanjima. To građani Srbije su prepoznali. Postali su svesni sopstvenog značaja u ovom procesu domaćinskog vođenja države. Građani su time svojim odgovornim ponašanjem, redovnim plaćanjem poreza i drugih obaveza prema državi i ove godine povećali poreske prihode za 132,5 milijarde ili za 6,5%.Većim prihodima od planiranih za ovu godinu došlo se kroz rast naplate PDV i poreza na dobit, ali i kroz povećanu ličnu potrošnju građana, što je direktna posledica realnog realnog povećanja životnog standarda. Sve u svemu povećanje prihoda, kao i povećanje rashoda koje je posledica činjenice da je dobro stanje u budžetu Republike Srbije stvorilo mogućnosti za dodatno finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata, dovelo je do potrebe da danas radimo rebalans budžeta za 2024. godinu. Kao što rekoh, poslanička grupa JS podržaće rebalans budžeta, jer budžet jeste na neki način slika i prilika makroekonomskog okvira Republike Srbije koja kontinuirano beleži ekonomski rast i to u jako teškim uslovima političke, pa samim tim i ekonomske nestabilnosti svuda u svetu.Na početku godine projektovani rast je bio od 3,5%, međutim, tekući trendovi dali su za pravo da su procene ekonomskog rasta 3,8% i to u godini kada je zbog veoma loših

9,1%.Koliko smo napredovali u poslednjih 12 godina govori i činjenica da je BDP po glavi stanovnika 2012. godine iznosio 4.676 evra, a da se danas na kraju godine očekuje 11.527 evra, što je što je značajan napredak. Inflacija se smestila u planirane okvire.Veoma su važne direktne strane investicije koje će ove godine premašiti za 16% prošlogodišnjih rekordnih 4,5 milijardi evra. Koliko je to važno možemo videti na primeru da recimo u Jagodini, odakle dolazim, 14 novih stranih investitora učinili su da nam skoro 50% puni u stvari porez od plata i direktne strane investicije jesu način da se podrži ovaj ekonomski ekonomski rast.Minimalna zarada će biti povećana za 13,7% i kao što je ministar Mali rekao, biće izjednačena sa minimalnom potrošačkom korpom i iznosiće 457 evra. Prosečna neto zarada obračunata za jun iznosila je 95.804 dinara i u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, to je realan nominalni rast za 12%, a realni od 7,9%. i izuzetne rezultate kada je u pitanju stopa nezaposlenosti koja je na 8,2%, odnosno na istorijskom minimumu.Poređenja radi, pre samo 12 godina, ta stopa nezaposlenosti iznosila je 25,9%. Udeo javnog duga BDP je 49,8% što je daleko ispod mastrihstkih 60%, ili ispod proseka zaduženosti u Evrozoni, koja iznosi negde oko 89%. Na računu imamo 718 milijardi dinara, u Trezoru Narodne banke 41,7 tona zlata, ili ti u vrednosti od 3,5 milijardi evra ili 12,3% ukupnih deviznih rezervi.Šta je u ovom rebalansu što mi iz JS ističemo? Ovim rebalansom se opredeljuje dodatnih 18 milijardi dinara više za poljoprivredu, čime će se ukupno sa 137 milijardi dinara izdvajanje za poljoprivredu biti otprilike 7,3% ukupnog budžeta. To je značajan iskorak u odnosu na neka ranija vremena. Jedinstvena Srbija podržava da se dalje ulažu napori u poboljšanje položaja poljoprivrednih proizvođača. Hrana je uvek bila strateški proizvod, a kako vreme ide ta važnost strateška je sve veća, i u tom smislu treba učiniti sve da se sačuva položaj, kako to predsednik JS Dragan Marković Palma, voli da kaže, gospodin poljoprivredni proizvođač.Pomoć u širenju sistema za navodnjavanje, jačanje odbrane od vremenskih nepogoda, zaštita od poplavnih talasa jesu takođe, važni infrastrukturni projekti, kao što su važne i subvencije, zanavljanje poljoprivredne mehanizacije, kao što je važno čuvati paritet cena, inputa i cena poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivrednici su ove godine u najvećem delu Srbije pretrpeli veliku štetu, zbog veoma loših vremenskih prilika i treba nađi način da im se pomogne u saniranju štete.Ovaj rebalans budžeta jeste na neki način međukorak ka pravljenju budžeta za sledeću fiskalnu godinu i mene kao radnika u obrazovanju raduje činjenica da je dogovoreno povećanje plata nastavnom osoblju u srednjim, osnovnim školama i vaspitačima u predškolskim ustanovama koje će biti 12% za 50% veće povećanje od svih ostalih. Pošto su plate zaposlenih u predškolskim ustanovama na teret lokalnih samouprava, ukazujem na potrebu korigovanja transfernih sredstava lokalnim samoupravama u budžetu za sledeću godinu, kako bi lokalne samouprave mogle bez problema da sprovedu dogovor Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete sa resornim sindikatima.Naravno, povećanje rashoda u odnosu na planirani budžet odnosi se najvećim delom i na putnu i železničku infrastrukturu i to je svakako za pohvalu. Ono što je takođe odgovorna ekonomska politika jeste i to što se dosta sredstava izdvaja za obezbeđivanje energetske stabilnosti. Naime, ide zima, potrebno je puno energenata, a u današnje vreme kada su mnogi ustaljeni kanali snabdevanja ugroženi, ili čak uništeni, kao primer Severnog toka, potrebno je obezbediti dovoljne rezerve energenata, ali ne samo to, potrebno je nastaviti sa naporima da se obezbedi što veća diversifikacija snabdevanja energentima. Energetska stabilnost danas znači ekonomsku, političku i svaku drugu stabilnost, a da bi Srbija nastavila ekonomski da se razvija stabilnost je neophodan preduslov.Porodica je stub svakog društva. Mladi su budućnost svakog društva, zato je veoma važno što je država imala hrabrosti da se uputi u borbu protiv loše demografske situacije, borbu protiv bele kuge, odnosno, borbu za potomstvo. U današnje vreme kada nam je nametnuto materijalno, pre duhovnog, materijalno pre ljubavi, borba za potomstvo ima i svoju materijalnu komponentu. U tom smislu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podršci porodici sa decom ima veliki značaj i doprinos u toj borbi za potomstvo.Naravno, da ovaj zakon ne može biti i nije jedini instrument u toj borbi, ali svakako da bez njega ne može. Država je povećala roditeljski dodatak i izdvojila dodatnih 10 milijardi dinara, što ukupno iznosi na godišnjem nivou negde oko 97 milijardi dinara, ako se ne varam, i to će biti značajan podsticaj za mlade roditelje da se lakše odluče za širenje porodice, a na taj način Republika Srbija bi postepeno rešila problem sa izuzetno lošim demografskim projekcijama.Da završim, poznata je izreka da novac ne može kupiti ljubav, ali poboljšava vašu pregovaračku poziciju. Tako i u životu, tako i u politici, tako je u međunarodnim odnosima. Zato je važno da Srbija ima stabilne finansije, jer samo tako može imati samostalnu, slobodarsku i srpsku politiku. Hvala. Hvala vam, narodni poslaniče.Reč ima narodni poslanik, Jasmina Karanc. Izvolite. **Jasmina Karanac** Hvala, predsednice Narodne skupštine.Poštovani predsedniče Vlade Srbije, gospodo ministri, kolege narodni poslanici, sagledavajući makroekonomske pokazatelje u našoj zemlji jasno možemo uočiti da postoje dobri i opravdani razlozi za donošenje izmene budžeta za tekuću godinu.Prvi i osnovni razlog je taj što su prihodi i rashodi nadmašili planove za 2024. godinu i mi sada u državnoj kasi imamo uštede od 133 milijarde dinara, odnosno milijardu i 136 miliona evra poreskih i ostalih prihoda više nego što je to planirano kada je krojen inicijalni budžet za ovu godinu i to nam daje prostor za rebalans.Taj višak u državnoj kasi nije slučajan i nije došao sam od sebe već je rezultat bolje naplate prihoda, odnosno odgovorne fiskalne politike i dobro vođene ekonomije zemlje. Rezultat takve politike je da u ovom trenutku država može da izdvoji dodatni novac za plate, penzije, vojsku, infrastrukturu, poljoprivredu, zdravstvo, nauku, kulturu.Ovde moramo istaći činjenicu da je u prvih šest meseci zabeležen ekonomski rast od 4,3% što je glavni uslov za rasta standarda stanovništva, ali i pokazatelj da je ekonomija zemlje u uslovima globalne krize vođena u dobrom pravcu. Rast od 4,3% ekonomski stručnjaci ocenjuju kao veoma pristojan sa tendencijom uvećanja do kraja godine.Kada govorimo o rashodima i oni su za 193 milijarde povećani u odnosu na planirani osnovni budžet za 2024. godinu. Tu imamo novine kao što je ugovor o nabavci rafala kako bismo učvrstili i ojačali našu vojnu i odbrambenu poziciju, priprema infrastrukture za prihvat vojnika koji će od iduće godine služiti obavezni vojni rok, zatim najavljeno povećanje penzija od 1. decembra, a ne od 1. januara, ne predviđene loše agrometeorološke prilike koje su negativno uticale na poljoprivredu tako da su sve to dodatni rashodi koji nisu bili planirani još uvek važećim budžetom.Velika suša tokom leta koja je nanela ogromne štete i posledice biće jednim delom nadoknađene kroz povećanje sredstava za subvenciju poljoprivredi, što je predviđeno ovim rebalansom i to je jedan od značajnih neplaniranih rashoda u budžetu.Sve su ovo razlozi zbog kojih mi danas pred sobom imamo predlog za dovođenje državne kase u nešto izmenjeni rekla bih, realni i uravnoteženi okvir.Analizirajući Predlog rebalansa budžeta jasno možemo uočiti da je on razvojni, da je pozitivan i da je kredibilno planiran. Mi sada rebalansom raspoređujemo 133 milijarde dinara dodatnih uvećanih prihoda što nam govori da je inicijalni budžet za 2024. godinu vrlo pažljivo i odgovorno projektovan. Sredstva predviđena rebalansom budžeta ako pažljivo posmatrate predlog ovog zakona pravilno su i odgovorno raspoređena po prioritetima. Višak para u državnoj kasi biće usmeren na poboljšanje životnog standarda kroz povećanje plata i penzija, izgradnju i završetak železnica, auto-puteva, brzih saobraćajnica, za poljoprivredu, zdravstvo, prosvetu, Vojsku Srbije.Za nas u SDPS od posebnog značaja je odgovorno vođenje socijalne politike te stoga ohrabruje najava da će minimalna zarada biti povećana za 13,7% odnosno sa 404 ma 457 evra kao i odluka o povećanju penzija za 10,9% od 1. decembra zašta su predviđena sredstva i ovim rebalansom koji je u stvari kako je rekao ministar finansija uvod u budžet za iduću godinu kada nas očekuje najavljeno povećanje plata prosvetnim radnicima od 12% i u javnom sektoru za 8%.Višak novca u državnoj kasi omogućiće da prosečna plata u Srbiji koja iznosi 818 evra do kraja godina poraste na 920 evra. Najviše povećanje planirano za porodice sa decom za šta je kroz Zakon o finansijskoj podršci tim porodicama koji je takođe na dnevnom redu ove sednice predviđeno 25 milijardi dinara dodatnih sredstava.

Isplata kreće odmah nakon usvajanja rebalansa budžeta.Ovo su među najvećim, ako ne i najveći podsticaji nataliteta u regionu. Ako gledamo širu sliku, to nije jedina mera, jer država kroz smanjenje stope nezaposlenosti, kontinuirano povećanje plata, ulaganje u nauku, u tehnološki razvoj, u infrastrukturu, poboljšanje celokupnog privrednog ambijenta podstiče mlade da ostaju i stvaraju i proširuju porodice u Srbiji.Kada sam spomenula smanjenje stope nezaposlenosti, važno je istaći da 2.360.000 ljudi danas radi i plaća porez i na taj način puni budžet.Ovim rebalansom nisu zaobiđeni, kao što sam na početku rekla, ni poljoprivredni proizvođači koji su zbog dugog sušnog perioda zabeležili znatno smanjenje prinosa. Da bi im bar delimično bila nadoknađena šteta, predlogom rebalansa agrarni budžet uvećan je za 18 milijardi dinara. Najveći deo tih sredstava predviđen je za subvencije.Dobra vest za stočare i ratare je što će, kako je najavljeno u Ministarstvu poljoprivrede, subvencije za krave biti uvećane sa sadašnjih 40 na 55 hiljada dinara po grlu, podsticaj za kvalitetne priplodne junice 100 hiljada dinara, kao i 17 hiljada dinara za sertifikovano seme.Iako učešće u agrarnom budžetu iznosi iznosi 7,5% u ukupnom budžetu Republike Srbije, neki će reći da je to nedovoljno, i ja se slažem da treba uvek više, naročito ako se ima u vidu da poljoprivreda značajno doprinosi rastu BDP-a, što ove godine, nažalost, nije bio slučaj zbog loših agro-meteoroloških uslova, ali treba biti realan i reći da su podsticaji za poljoprivredu u poslednjih nekoliko godina značajno uvećani, da su subvencijama obuhvaćene gotovo sve kategorije - i grla stoke, i obradive površine, mehanizacija, podizanje zasada, sistemi za navodnjavanje, digitalizacija u poljoprivredi i da se, što je takođe važno, subvencije isplaćuju na vreme, što poljoprivrednicima daje jednu vrstu sigurnosti da mogu da planiraju sopstvenu proizvodnju.Za

osnovama.Odgovorno vođenje ekonomske politike i dobro stanje u budžetu omogućilo je da se kroz ovaj rebalans omoguće dodatna sredstva za finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata kao što je završetak pruge Novi Sad – Subotica, nastavak izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica, za projekat izgradnje i modernizacije gradske železnice u Beogradu, gde spada i izgradnja železničke pruge od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona. Zatim, nastavak izgradnje bolničkog kliničkog centara širom Srbije.Ovde treba napomenuti da je za zdravstveni sektor ovim rebalansom izdvojeno dodatnih 27 milijardi dinara za lečenje dece u inostranstvu, izgradnju bolnica, nabavku opreme.Sve je ovo značajno sa više aspekata, najpre zbog podizanja kvaliteta života građana, a potom i povećanja privrednog rasta, jer se rast BDP-a podstiče pre svega ulaganjem u infrastrukturu i kapitalne investicije.Analizirajući budžet koji je pred nama, jasno se može videti da pored sektora građevine, koji obuhvata nastavak započetih i realizaciju novih infrastrukturnih projekata, uslužni sektor takođe ima značajnu i dominantnu ulogu u ekonomskom rastu i on se posebno ogleda u sektorima trgovine, turizma i ugostiteljstva.Ja ovde koristim priliku da pohvalim Ministarstvo turizma koje je, zahvaljujući povećanom prilivu turista, u prvih šest meseci ove godine ostvarilo 17% više deviznog priliva u odnosu na isti period prošle godine, što je značajno doprinelo punjenju budžeta Republike Srbije.Sve u svemu, uprkos krizi koja i dalje potresa ceo svet zbog konflikta u Ukrajini, sukoba na Bliskom Istoku, Srbija ima stabilnu ekonomiju, udeo javnog duga od 49,8% u odnosu na BDP je dosta daleko ispod nivoa Mastrihta od 60% i ohrabruje izjava ministra finansija da je zemlja potpuno likvidna i da sve svoje obaveze ispunjava na vreme.Važna je i ocena Fiskalnog saveta, koji navodi da finansije u Srbije, uz određene rizike, ipak idu u dobrom pravcu.Od naše procene, poštovane kolege narodni poslanici, da li je višak prihoda dobro raspoređen, odnosno hoćemo li podržati ovaj predlog rebalansa, zavisi da li će penzioneri dobiti povišicu, hoće li biti povećana davanja u poljoprivredi, zdravstvu, prosveti, hoće li biti isplaćeni dodaci porodicama sa decom, nastavak izgradnje infrastrukture. Dug je spisak onih koji čekaju ishod našeg glasanja. Zato vas pozivam da podržimo rebalans, kao i ostale zakone koji su na dnevnom redu ovog skupštinskog zasedanja.Hvala.

poslanička grupa SVM analizira Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2024. godinu, prateći napredak koji je ostvaren, posebno u oblastima koje su definisane koalicionim sporazumom između SVM i Srpske napredne stranke.

koji prevazilaze lokalni značaj uvršteni među prioritete Vlade Republike Srbije. Na primer, projekat mađarsko-srpske železnice, Narodno pozorište u Subotici, Ipsilon krak, pruga Subotica – Segedin.Rebalansom budžeta Republike Srbije za 2024. godinu predviđeni su ukupni budžetski prihodi u iznosi 2.173 milijarde dinara, što je za 132 milijarde dinara više u odnosu na iznos predviđen originalnim budžetom za 2024. godinu. Ukupni rashodi i izdaci iznosi 2.436 milijardi dinara i rebalansom su revidirani na više za 198 milijardi dinara u odnosu na rashode i izdatke planirane Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.Vreme je pokazalo, a brojke potvrđuju da se iz godine u godinu kroz budžetske stavke kontinuirano izdvaja za regionalni razvoj, unapređenje infrastrukture i kapitalna ulaganja AP Vojvodine. potvrda toga, rebalansom je još jedan projekat, nabavka opreme za Univerzitetsko-klinički centar Vojvodine, kao 18. na području AP Vojvodine, uvršten u kapitalne izdatke.Pre godinu dana budžetom za 2024. godinu je planiramo 17 kapitalnih projekata na području AP Vojvodine. Za našu poslaničku grupu je važno da su značajna dodatna sredstva u rebalansu budžeta u odnosu na inicijalni iznos planiran budžetom za 2024. 2024. godinu obezbeđena, između ostalog, i za brzu prugu prvog B reda Novi Sad – Ruma, projekat mađarsko-srpske železnice, izgradnju saobraćajnice Ruma – Šabac – Loznica, izgradnju mosta, obilaznice oko Novog Sada sa pristupnim saobraćajnicama, unapređenje infrastrukture za zaštitu životne sredine, unapređenje vodotokova i zaštitu od štetnog dejstva voda.Kada voda.Kada govorimo o investicijama u okviru programa, Skok u budućnost, EKSPO 2027, za nas je osnovno pitanje da li će izgrađena infrastruktura, stambeno-poslovni kompleksi, izložbeni saloni, biti korišćeni i na primer za desetak godina po završetku EKSPO-a.Ekonomske analize ukazuju da će benefit od EKSPO-a 2027 biti značajan od posla za građevinare, industriju građevinskog materijala, industriju nameštaja, tekstila, turistički ugostiteljski sektor i proizvodnju hrane, da se očekuju značajni direktni i indirektni ekonomski efekti ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju.Moj kolega Jožef Tobijaš će detaljnije govoriti o poljoprivredi, jer za SVM je poljoprivreda važna u smislu kako je govorio veliki mađarski književnik Šandor Maroj. Zemlja je uvek bila temelj života i kulture naroda. Poljoprivreda nije samo način za proizvodnju hrane, već i veza između čoveka i prirode, temelj stabilnog društva.Savez vojvođanskih Mađara podržava dogovore poljoprivrednika sa Vladom. Verujemo da će se dogovoreno i ispuniti, jer su pomaci u agrarnoj politici vidljivi. Subvencija koja je u 2022. godini iznosila 9.000 dinara po hektaru, rebalansom budžeta za 2023. godinu je povećana na 18.000 dinara po hektaru. Pravo da budu korisnici subvencije po hektaru dobili su isključivo poljoprivrednici koji obrađuju zemlju, a u rebalansu za 2024. godinu subvencije za poljoprivredu predstavljaju 49,29% 49,29% od ukupnog iznosa subvencija.U poslednjih deset godina poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara je bila uključena u rad nekoliko radnih grupa koje su radile na rešavanju problema dugovanja koju poljoprivrednici imaju na osnovu naplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno i penzijsko osiguranje. Uspeli smo da i deo dugova bude otpisan. U odgovoru od 19. septembra 2024. godine Vlada je poljoprivrednicima ponudila otplatu kamate na dug za nenaplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje na pet godina, s tim da bi kamata bila umanjena za 50%, jer tako predviđa važeći zakon.Svesni zakon.Svesni smo da je problem složen i da traje skoro četiri decenije. Nastavićemo da radimo dalje, jer da bi se došlo do rešenja da poljoprivrednici plaćaju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje srazmerno prihodu, odnosno ekonomskoj snazi gazdinstva, potrebna je izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.Moja koleginica je Elvira Kovač će govoriti o predlogu i izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Naša poslanička grupa podržava povećanje roditeljskog dodatka u iznosima koji Srbiju stavlja na prvo mesto u regionu. I posebno pozdravljamo činjenicu da će se isplata roditeljskog dodatka odnositi i na decu rođenu od 1. januara 2024. godine, ne samo decu koja će biti rođena posle stupanja na snagu izmena i dopuna zakona.Svakako, uz mere finansijske podrške, Savez vojvođanskih Mađara podržava i vrednosnu dimenziju koja znači definisanje porodičnih vrednosti, kao strateškog prioriteta čitavog društva i države. U tom smislu, podržavamo sve aktivnosti predsednika Republike Srbije i ministarke za brigu o porodici i demografiju, koji na tom planu sarađuju sa Mađarskom.Naime, početkom ove godine predsednici Srbije, Mađarske i Bugarske su potpisali Deklaraciju o okviru mreže predsednika prijatelja porodice, a u junu ove godine ministarka za brigu o porodici u Vladi Srbije je inicirala potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Mađarskom u oblasti promocije porodičnih vrednosti.Podržavamo i najavu i ekspozea predsednika Vlade da će Srbija usvojiti nacionalnu strategiju za porodicu, po ugledu na Mađarsku i Italiju, a u kojoj bi se definisali strateški pravci politike dugoročnog očuvanja i jačanja porodice i porodičnih vrednosti.Za Savez vojvođanskih Mađara je važno da je veliki broj kapitalnih projekata u Vojvodini kao liste prioritetnih projekata koja je predviđena Okvirnim sporazumom o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata. Dakle, važno je ne samo za stanovnike Vojvodine, već i cele Srbije

se veliki problem na koji smo godinama ukazivali, problem višesatnih čekanja na granici sa Mađarskom. Pre dve godine vlade Republike Srbije i Mađarske su 4. jula 2022. godine potpisale Sporazum o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, sa ciljem ubrzanja graničnih kontrola, a 18. septembra 2024. godine Vlada Mađarske je donela Akt o povećanju broja graničnih policajaca na prelazu Reske za 78, a na prelazima Tompa i Hercegsanto za 125 graničnih policajaca više, kako bi se smanjilo vreme čekanja na graničnim prelazima.Takođe, krajem avgusta kao rezultat zalaganja Savez vojvođanskih Mađara, a u cilju smanjenja opterećenja graničnih prelaza, produženo radno vreme prelaza Horgoš 2-Reske 2 od četiri sata.Rezultati naših višegodišnjih zalaganja su vidljivi i mi danas govorimo o završenim i projektima za koje se očekuje skori završetak. Nakon dve godine u funkciji predviđena je važna železnička pruga Subotica-Segedin. Veliki broj putnika koristi voz na ovoj relaciji, a pun voz je potvrda da je ovaj vid prevoza realna alternativa, brza i ugodna opcija putovanja između dve zemlje. Za sada se radi zajednički pregled putnika na stanici, a od 2025. godine se planira granični prelaz u Segedinu.Do

Granični prelaz Horgoš - Reske predstavlja deo evropskog Koridora 10 i jednu od ključnih tačaka tranzitnog saobraćaja kroz našu zemlju i preko njega godišnje prođe više od šest i po miliona putnika i više od milion vozila.U završnoj fazi je rekonstrukcija i adaptacija objekta Privrednog suda u Somboru, Postrojenje za prečišćavanje vode za piće u Kikindi je u fazi testiranja i pribavljanja sanitarne saglasnosti i upotrebne dozvole.

Jedno od najvažnijih subotičkih saobraćajnih čvorišta, Majšanski most, kao dotrajao i nebezbedan, srušen je u sklopu radova na pruzi Novi Sad-Subotica i otvaranje novog mosta je pitanje dana.Moramo da ukažemo da je za građane Subotice važno da se uradi kružna raskrsnica kod Majšanskog mosta sa istočne strane, za koju je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija, u cilju olakšanja svakodnevnog života. Izgradnja kružne raskrsnice je u

Rebalansom budžeta opredeljena su sredstva za izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E75, deonica Kelebija petlja - Subotica jug, što je preduslov za izvođenje radova na razvoju "Ipsilon kraka" i pretvaranju istog u autoput od petlje Subotica jug do graničnog prelaza Kelebija."Ipsilon krak" treba da doprinese razvoju industrijske zone Mali Bajmok u Subotici i rastereti Suboticu, jer je dnevno prolazilo i do 1000 kilometara. U cilju intenziviranja razvoja Palića, kao turističke destinacije, u rebalansu su opredeljena sredstva u iznosu od 10 miliona dinara. Nakon gotovo 18 godina dočekali smo da govorimo o završenim radovima na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Narodnog pozorišta u Subotici i zahvaljujući sredstvima budžeta Republike Srbije i sredstvima pokrajinske Vlade, završeni su radovi na 8.2 fazi izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta.Imajući u vidu pobrojano, a urađeno je još više i planira se još više, poslanička grupa SVM će podržati Predlog rebalansa budžeta za 2024. godinu. Zahvaljujem na pažnji. Hvala.